časova.Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Zahvaljujem.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 229 narodnih narodnih poslanika trenutno, odnosno sada već 230, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Pošto je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, Programu Vlade i kandidatima za članove Vlade, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade odlučuju u celini tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno.Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Predlažem prozivkom.Predlažem da Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno, odnosno prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

je Narodna skupština odlučila da se o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno – prozivkom, podsećam vas da Narodna skupština istovremeno glasa o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade po članu 127. stav 3. Ustava, zatim da Narodna skupština odlučuje o izboru Vlade u celini član 15. stav 2. Zakona o Vladi, i to većinom glasova svih narodnih poslanika član 105. stav 2. tačka 9) Srbije.Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja - prozivkom i da, shodno toj odredbi, generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, predsednik, odnosno generalni sekretar ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da li je odsutan ili da ne želi da glasa i generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje tu izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.Stavljam na glasanje Program Vlade i predlog za predsednika i članove Vlade u celini.Pristupamo glasanju prozivkom narodni poslanika.Molim poslanika.Molim generalnog sekretara Narodne skupštine, Veljka Odalovića, da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.VELjKO

za;Jefić Branković Sanja – za;Jovanov Milenko – za;Jovanović Aleksandar – za;Jovanović Branimir –

Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.Pauza

Molim vas da sednete.Narodni poslanici, zauzmite svoja mesta da biste čuli

predloga glasalo je pet narodnih poslanika,uzdržanih nije bilo,odsutno je 16 narodnih poslanika,niko se ne vodi pod stavkom - nije želeo da glasa.Želim glasa.Želim samo da vas podsetim, ako neko sabira, mi imamo dva poslanika trenutno manje na spisku, zato što su podnete ostavke, a nisu verifikovani mandati novim. da, da ne ispadne da na kraju nije dobra računica.Moram o svemu da vodim računa, da neko ne kaže da je…To su Marko Đurić i Novica Tončev.Pošto je za Program Vlade i predlog za predsednika i članove Vlade glasalo 227 narodnih poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila Program Vlade i izabrala Vladu, u predloženom sastavu.Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u Vladi na izboru.Sada

određujem kratku pauzu u trajanju od pet minuta kako bi se izabrani članovi Vlade pripremili za polaganje zakletve, a rekli smo da će zakletva biti u 20 časova.Moram da izrazim zadovoljstvo što smo danas sve po planu uradili. Hvala.(Posle Hvala.